ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор съм внесъл проект за Решение за избиране на членове на Комисията за финансов надзор,

Уважаеми колеги, формално предложението ми е за прегласуване, но използвам случая, за да изразя възмущението на Парламентарната група на Коалиция за България от начина, по който важни точки, важни въпроси се включват в дневния ред. Съгласете се, че това не е сериозен подход. В последния момент ни бяха раздадени предложенията за решение да бъдат включени без всякаква подготовка, без каквато и да е предварителна информация, в пленарната зала да се гласуват важни решения – каквото е изборът на членове на този изключително важен регулаторен орган. Аз разбирам, че имаше вътрешни недоразумения, противоречия и може би разправии в Парламентарната група на ГЕРБ, тъй като подобно решение беше внасяно и след това – оттегляно. Съгласете се, че останалите народни представители нямат вина за това и редът, до който прибягнахте тази сутрин е извънреден, когато става дума за важни теми, които не са могли да бъдат подготвени по съответния ред. Това е несериозно! Какво ще обсъждаме в момента, след като току-що получихме проекта за решение? Това показва изобщо отношението на управляващите към избора на хора на отговорни позиции във важни регулаторни органи и неуважението към парламента. Защото какво отношение можем да вземем тези, които току-що се запознаваме с този проект на решение? Много ви моля, госпожо председател, тази практика в някакъв момент да я прекратите, за да можем да участваме адекватно и активно в дебатите в пленарната зала. Иначе просто си гласувайте и нещата да вървят, ако мислите, че това е парламентаризмът! Подлагам на прегласуване, съгласно направеното процедурно предложение, предложението за включване като т. 1 в дневния ред – проект за Решение за избиране членове на Комисията за финансов надзор. Гласували

за финансов надзор. Гласували 146 народни представители: за 94, против 35, въздържали се 17. Предложението е прието. Госпожо Фидосова, имате думата за процедура.

процедура. ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение за допускане в залата на председателя на Комисията за финансов надзор господин Стоян Мавродиев. Гласуваме направеното процедурно предложение за допускане в залата председателя на комисията. Гласували

Господин Мавродиев, като председател, имате думата да направите Вашите предложения. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

както следва: - за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” – Димана Ангелова Ранкова; за заместник-председател на управление „Осигурителен надзор” – Ангел Атанасов Джалъзов; - за заместник-председател на управление „Застрахователен надзор” – Борислав Атанасов Богоев; - за четвърти член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица – Антония Петкова Гинева. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Откривам разискванията, които се провеждат по общия ред. Моля народните представители, които желаят да вземат отношение, да дадат заявка. Има ли желаещи народни представители?

Димана Ангелова Ранкова – за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” с мандат 5 години; б) Ангел Атанасов Джалъзов – за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор” с мандат 4 години; в) Борислав Атанасов Богоев – за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор” с мандат 3 години. 2. Избира за член на Комисията за финансов надзор: а) Антония Петкова Гинева – за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковите на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица с мандат

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност

законодателен ден с разисквания по докладите и законопроекта. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по обсъждания законопроект?

промяната в Закона за приватизация беше публикувана на 5 март тази година. Но трябва нещо да се е случило за тези 3-4 месеца, за да правим промени в закона. Всички знаете, че предложението беше на Министерския съвет, то беше широко рекламирано в медиите, тъй като се отстояваше прозрачност, публичност, порядъчност, честност – българите да знаят кой купува, как купува, защо го купува, за да няма съмнения в това, което се случва. Всички разбирате, че Законът за приватизацията е един от най-политизираните закони, тъй като се сменя собственикът и от държавна собственост тя се превръща в частна. Това засяга всеки българин – продава се собствеността на българите и на България, а не се продава собственост на ГЕРБ или на СДС, или на „Атака”, или на БСП. Продава се собственост на България. От тази гледна точка това беше една добра промяна, добро послание към българите и към бъдещето на приватизацията в България. нещо се случи за тези три месеца и това становище беше променено. Вероятно тези, които сте си купили в. „Труд” тази сутрин, виждате, че парламентът пак е на първа страница поредният лобистки закон, поредната промяна, която да обслужи интересите на определени хора, на определени групи, свързани с управляващата партия. Естествено възниква въпросът: действително какво се случи за тези три месеца? Случи се нещо много важно. Коалиционните партньори на управляващата партия не пожелаха в надзора на Агенцията за приватизация да има представители само на ГЕРБ. По традицията, която е вървяла през всички тези години, в надзора влязоха всички политически сили. Това означава, че ще имат контрол върху това, което се случва с приватизацията. Това се случи за тези три месеца. Изведнъж управляващото мнозинство се разтревожи, че върху приватизацията ще има поглед и някой друг, освен управляващата партия. И какво правим днес? Даваме правото да се приватизират най-ценните държавни имоти от 28 областни управители на ГЕРБ.

Всички разбирате, че това дори не е лобистка промяна, а е прокарване на политическа корупция, създаване на условия за политическа корупция. Моят призив към вас е да не го правите, да изтеглите тази промяна в закона и да върнете нещата назад, тъй като онова, което минава през Агенцията за приватизация, разбирате, че там има оценка от независим оценител, тук оценителят ще го определи областният управител по неизвестни процедури за широката публика на България. Определя се правното състояние, публикува се меморандум, обявата е в „Държавен вестник”. А тук ще пуснем обява в един централен и в един местен вестник, в които ще пишем, че на ул. „Горно нанадолнище” нещо се продава и, ако проявявате интерес, идете да го купите. Дори няма да е уточнено точно какво се продава. Виждам госпожа Фидосова, която с лъчезарна усмивка ме слуша от първия ред. Госпожо Фидосова, как може тази промяна в закона да влиза в сила със задна дата? Нали Вие сте юрист и знаете, че има решение на Конституционния съд? Защо повтаряте непрекъснато това упражнение? Ще сезираме Конституционния съд, пак ще го отхвърли. Но защо го правите? Защо дразните непрекъснато обществеността с това, което правите? Като ще го правите, направете го поне да е перфектно от формална гледна точка. А от неформална гледна точка е ясно, че лобистките интереси ще изскочат по друг начин. И друг важен мотив, който в общи линии е написан в тази агитационна листовка, която ни е раздадена. Агитационна: приходите ще влязат в бюджета. Сега управляващата партия има зор за пари в бюджета. Вместо да отидат в Сребърния фонд за бъдещето на всички, в това число и вашето, тъй като гледам, че повечето сте с побелели коси, те ще отидат в бюджета, за да бъдат изядени през тази година. Защо правим това нещо?! Как ще обясним на хората, че вместо да насочим пари към бъдещето им, ние насочваме пари към днешната софра, за да могат да бъдат изядени, след като се изяжда половината от фискалния резерв? Това не е сериозно. Разбира се, това Разбира се, това е преди всички в интерес на България, защото собствеността е обща. Тук не можете да се изпъчите и да кажете: „Ние имаме право, понеже имаме 116 народни представители”. Вие нямате дори просто мнозинство,

а собственикът се представлява от всички народни представители в този парламент, които са избрали надзорници в съответния орган. Призовавам ви да не влизате в поредната лобистка схема, да не създавате повод за нов лобистки скандал и да не приемате тази промяна в Закона за приватизация! Благодаря ви.

защото това, което видях от Вашето лице, докато Вие бяхте тук, са едни очевидни и очевадни лъжи, казани от тази трибуна, и едно абсолютно демагогско

Има несъответствие и различно тълкуване – тук говоря като юрист – на текстовете в Закона за държавната собственост и Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол приватизацията е „прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на имоти – частна държавна собственост”. Това приехме преди няколко месеца. От друга страна, в чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост е предвидено, че продажбата на имоти - частна държавна собственост, се извършва от Агенцията за приватизация по реда на Закона за приватизация. Продажбата на имоти - частна държавна собственост, се извършва от областния управител по местонахождение на имота при условията и по реда, определени в закона и правилника за прилагането му. Единствено, което се прави в този закон, е уеднаквяване и изписване на текстовете така, че да няма противоречия в тълкуването. В Преходната разпоредба също има противоречиво тълкуване кои са започнатите процедури и откога. Колега, получи се на практика, че преди няколко месеца

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Димитров, Вие няколко пъти поставихте въпроса какво се случва между приемането на единия закон

Аз прогнозирам, че ще последват най-малко три малки изменения на други закони – на Закона за горите, на Закона за земеделските земи и на Закона за защитените територии, където ще бъде променен статутът на народните и природните паркове. Тогава предвидените за продажба един милион декара селскостопанска земя, разделени между областите, ще бъдат продавани по реда на това изменение, а за горите онова, което ще се случи, ще направи заменките детска играчка. Аз Ви репликирам. Вие насочихте своето внимание върху онова, което се случва между приемането на онзи и този закон, но по-важното е какво ще последва от приемането на този закон! Благодаря на господин Божинов. Трета реплика? Няма желаещи. Господин Димитров, имате възможност да отговорите. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Фидосова, зад Вашата усмивка очевидно се крият по-сложни неща. Благодаря Ви за разяснението, което направихте. Вие разбирате, че фактът, че управляващото мнозинство не е догледало нещо и е направило калпава промяна, е проблем на тези, които го правят, той не е повод за гордост. Промените, за които говорихте Вие, ако е имало перфектни юристи, които работят по закона, е трябвало да ги видят и да ги направят още в онзи закон. Вие ставате и казвате,

с него дойдохте на власт. И сега изведнъж сменяте това обещание, отказвате се от този централен ангажимент на ГЕРБ и казвате, че това е една дреболия, която се крие зад демагогската усмивка на този, който говори. Очевидно демагогската усмивка се крие зад лъчезарността, която излъчвате, когато се усмихвате. Мисля това за много важно, тъй като в последно време върви един много странен законодателен процес. Влизат закони от Министерския съвет, минават през съответното ресорно министерство, тоест през специалистите, минават през политическата воля, тоест през Министерския съвет, минават втори път през политическата воля в Народното събрание. След това се появяват обаче един, двама или трима народни представители и торпилират тази воля и така работим вече два-три месеца. В резултат на това непрекъснато вървят лобистки скандали, че през народни представители се прокарват промени, които до голяма степен не са били воля дори на Министерския съвет и на съответното министерство. Днес правим абсолютно същото. Господин Божинов, нямам какво да Ви възразя. Вие просто показахте, че когато се тръгва по една планина, то целта е върхът. Явно това е първата стъпка за заграбване на държавна собственост на България на партизански принцип. До какво ще стигнем не знам и съжалявам, но вероятно ще бъдем свидетели на този процес. Благодаря ви.

Госпожо председател, уважаеми колеги! Ще бъда абсолютно откровен: това е една много лоша идея. Неслучайно от БСП я разкритикуваха, но не защото за тях това е лоша идея, а защото имат много голям опит в разграбването

знаят как активи за милиарди сублимираха, изчезнаха, няма ги за обществото. Специалистите изчисляват около 30 млрд.

Правя това изказване, за да ви предпазя от тази грешка, която ще направите и ще

участват в дискусии, вслушват се, много често започват инициативи, прокарват идеи, от които после се отказват. Разбира се, опозицията БСП-ДПС, го считат за слабост и много ви критикуват във връзка с това. Не се плашете от тези критики. Всъщност това е много голямо достойнство. Защо говоря по този начин? В залата се споменава децентрализация, това било децентрализация. Да, децентрализация на възможността за корупция, на възможността за кражби. Трябва всички да бъдем абсолютно наясно, че държавата ще започне да спира течовете, кражбите и корупцията първо в центъра. И това се вижда. Правителството, министър-председателят, министрите и вие, като управляващо мнозинство, полагате неимоверни усилия за това. И много от течовете, много от кражбите и корупцията се спряха, напук на онова, което вървеше при предишните управления, благодарение на това, че много от усилията се централизираха. Ще видите за в бъдеще, че държавата по-трудно ще се оправя и тези негативни процеси, явления и действия ще се спират надолу по места.

долу по места, по общини, по населени места, по села и градове. Там в момента се шири кражбата и във връзка с това, ако се делегират тези правомощия и ако приватизацията се превърне в процес, който да се решава

Затова нека да си остане досегашното положение – отговорността и контролът да се носят и осъществяват от центъра, от правителството, от специализирания орган за това – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Защото в крайна сметка малкото, което е останало като държавна собственост, ще бъде силно застрашено от разграбване и тогава отговорността ще бъде хвърлена на последните, тоест на сегашните управляващи, а не върху тези, които са истински виновните и причината за този истински апокалипсис, за разсипването на държавни активи за милиарди. Аз ще ви посъветвам като управляващи да се съсредоточите върху няма да отстъпят кой знае, колко пари от приватизацията, няма да бъде уместно, няма да бъде добре, няма това да промени структурата на икономиката или да напълни държавната хазна. Има друго нещо, върху което можете да се съсредоточите и нещо, за което „Атака” говори от самото начало на своето съществуване – точно обратното – да се направи опит за връщане на държавни активи в патримониума на държавата, поради сделки, които не се изпълняват, които могат да бъдат обявени за нищожни. Загуби се една година време в това отношение. Съсредоточете си вниманието върху разваляне на заменките – нещо, което отново тропа на вратата и което от време на време избухва като тема в българското общество, но няма да престане, то няма да се забрави за тази въпиюща кражба. Това е разумното. Кажете „Стоп!” и на тази идея, която започнах с това, че е лоша, но недейте продължавайте да я развивате по-нататък. Това е за доброто на България, това е в полза

Благодаря Ви, госпожо председател. Взимам реплика, макар че можеше да взема и лично обяснение – господин Шопов ме постави в една компания, в която не желая да бъда. По времето, когато бях министър на икономиката и енергетиката съм реализирал две приватизационни сделки - цигарените фабрики в Пловдив и в Стара Загора. И двете бяха продадени през борсата. Поне за българските условия аз не зная по-прозрачни сделки. И понеже господин Шопов може би е забравил, ще напомня за един областен управител – областният управител на Варна господин Добрин Митев, който точно заради продажба на имоти във Варна, преди всичко в Морската градина, беше ги раздавал за компесаторки, за по 10-12 000 в компенсаторки, сега е икономически емигрант в Нова Зеландия и не може да се върне, понеже беше осъден в България на пет години затвор. Добре е да припомним тази практика на тези 28 субекта, които днес искате да направите отговорни за приватизацията. Благодаря ви.

ужасни сделки, които оставиха без работа няколкостотин души и в моя град, и в Стара Загора. По отношение управлението на тройната коалиция искам да напомня едни много хубави в кавички, бих казал, ужасни сделки. Вие сте от Варна. По ваше време се продаде Българският морски флот. Варненци и всички ние тук знаем, няма смисъл да коментираме последиците и резултатите от тази сделка. Пловдивският панаир, господин Димитров, в миналото Народно събрание много пъти съм Ви предупреждавал, че това ще бъде едно от нещата, понеже го загубихте не чрез класическа приватизация, много добре знаете

Там играеше и президентът, и висшето ръководство на БСП. Няма да продължа да напомням онова, което потрошихте по време на управлението на тройната коалиция. И затова сега отправям това предупреждение към ГЕРБ за тази лоша идея. А колкото до бившия, някогашен областен управител на Варна, тук сме на абсолютно едно мнение, той е типичен Костовец.

каква му е задачата в Нова Зеландия. Но това е вече друг въпрос. Така, че в това отношение аз съм съгласен. Вие добре напомняте за тази личност и този човек. Аз съм абсолютно съгласен с Вас. Вас. Не зная дали министър-председателят на управляващото мнозинство може да гарантира за качествата, морала и честността на всичките 28 областни управители. Аз съм съгласен да се доверя на центъра, на министър-председателя, на съответния ресорен министър, на шефа на Агенцията за приватизация – нека те приватизират, ако трябва, но не бих се доверил на определени областни управители, които не познавам, за които политиката, личността, действията не биха могли да бъдат следени така, както това може да стане по отношение на министър-председателя, на ресорния министър и, пак повтарям, на шефа на Агенцията за приватизация, които са специализирани и могат да носят своята отговорност. Благодаря ви.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Тъй като напоследък много често, от страна на управляващите, се задава въпросът: защо опозицията, защо медиите, защо вече и гражданите ви обвиняваме в лобизъм и във внасянето на лобистки закони, които да обслужват определени интереси, мисля, че внасянето на този законопроект дава много ясен отговор защо се отправят такива обвинения. Ако аз бях на мястото на някого от вносителите – Делян Добрев, Иван Колев, Диан Червенкондев, Валентин Николов, Искра Фидосова или Тодор Димитров, сигурно нямаше да се усмихвам бодрячески в залата, а поне щях да стана и да обясня защо и какво налага да се промени редът, по който ще се продават имотите – частна държавна собственост. Кое налага това? Несериозно звучи обяснението, че тъй като е допусната грешка от управляващите при внасянето и приемането на един законопроект, сега тя трябва тя трябва да бъде поправена по този начин. Тук истинските въпроси са: кой ще продава имотите – частна държавна собственост, на какви цени, по какъв начин определени и в рамките на каква процедура? Ако отговорите честно на някои от тези въпроси, ще се стигне до следния извод. Първо, че наистина в момента става дума за децентрализация, но не за децентрализация в управленчески смисъл, а за децентрализация на корупцията. И второ, че този законопроект се внася под натиск под натиска на местните бизнес лобита, които в някакъв момент очакват да бъдат удовлетворени за определени подкрепи, дадени на изборите.

който и аз подкрепих, а именно законопроекта за промяна в Закона за нормативните актове, в който искахме оценка на въздействието на приеманите от Народното събрание закони, в този случай даже не е задал един много прост въпрос: за какви имоти става дума, за колко имоти, къде се намират и защо е необходимо те да се продават от областните управители? Защо не от Агенцията за приватизация по ясна и прозрачна процедура, а от 28 висши правителствени чиновници? Защо? Ако имахме тази информация, която да казва за кои и за какви имоти става дума, щеше да стане ясно, че това предложение абсолютно обезсмисля съществуването на Агенцията за приватизация. Тя се превръща в ненужно украшение, в една финтифлюшка, след като реално продажбите по много непрозрачен ред и при непрозрачни правила ще се извършват от представители на ГЕРБ по места. Ако трябва да се нахранят местните лобита, може някой от вносителите да стане и по реда на представянето на законопроекта да го каже ясно и открито тук, в тази зала. Ето това, уважаеми госпожи и господа управляващи, е откровен лобизъм и ви го посочваме конкретно и с аргументи по отношение на този закон. Накрая правя формално предложение за отлагане разглеждането на този законопроект до представянето на необходимата информация за това кои са имотите, които ще се продават от областните управители, и колко са. Доколкото ми е известно, такава информация се събира в Агенцията за приватизация. Няма никакъв проблем тя да бъде представена на парламента и след като всички тук разберем за какво става дума, за какви пари, които няма да отидат в Сребърния фонд, а ще ходят да пълнят някои от дупките в бюджета отново по непрозрачен начин, да вземем колективно решение. Надявам се, че поне председателят на Икономическата комисия ще подкрепи това предложение за отлагане. Реплика? Госпожа Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, първо, като колега юрист съм изненадана от това, което чух от Вас. От другите колеги не съм изненадана, защото те не са юристи – виждам, че не си носят законопроектите. Моля Ви, не въвеждайте в заблуда колегите, представителите на медиите и българските граждани. Ще се обърна и към медиите: да погледнете действащите разпоредби на Закона за държавната собственост. Член 44 гласи: „Продажбата на имоти – частна държавна собственост, се извършва от областния управител по местонахождение на имота след провеждане на търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона”. Колеги,

абсолютно откровени лъжи, изречени от трибуната. Погледнете действащите текстове, госпожо Манолова, и елате да направим дебат тук като юристи. Това, което казахте и Вие, и господин Димитров, не е вярно. Моля ви, четете текстовете на законите! Има едно разминаване в текст в Закона за приватизацията, тъй като там няма доуточнение какво следва, след като сме записали, че имотите – частна държавна собственост, ще се продават по друг ред и тази норма противоречи на нормата на действащия текст на чл. 44 от Закона за държавната собственост. За това става въпрос, колеги. Дали ще бъде 500 хиляди или 100 хиляди, или 50 е въпрос на политическо решение тук от нас и това е тема за дебат за второ четене. Записано е 500 хиляди, защото до този момент границата в действащия закон е била 500 хил. лв. Благодаря. Втора реплика? Дуплика.

Уважаеми колеги от мнозинството, това е абсолютно несериозно като подход и се превръща в една порочна практика на Народното събрание (оживление и шум от ГЕРБ) - една грешка, допусната от мнозинството, да се поправя от следващо порочно, лобистко решение. МАНОЛОВА: Аз искам да попитам: защо някой от вносителите не използва възможността, която дава правилникът, да обоснове своето предложение? Защо точно имоти до 500 хиляди следва да се продават от областните управители?

Мисля, че вече е крайно време хората, които правят подобни предложения, да застават тук и с конкретни данни и факти да обосновават това, което предлагат, а не да черпят аргументи в грешки на предишното управление или, което е още по-лошо, в грешки, допуснати от мнозинството само преди няколко месеца! Очаквам поне от Комисията по икономическата политика едно по-отговорно отношение по този въпрос, защото се развързват ръцете на корупцията на едни по-ниски нива! Не е сериозно такъв законопроект да се внесе без две цифри вътре! За какви имоти става дума, на каква стойност, в колко области, в какви други ведомства, какво ще правят областните управители и в крайна сметка какво ще прави Агенцията за приватизация? Какъв е смисълът от нея, след като тя реално няма да извършва продажби? Защо беше необходимо да се въведе един прозрачен, ясен и публичен ред, след като той се обезсмисля от следващо предложение за решение? Преди това, извинявайте, господин Димитров, народният представител Мая Манолова направи процедурно предложение за отлагане за следващо заседание. Член 59, ал. 1 казва, че гласуването се извършва: първо – предложение за отхвърляне, второ - предложение за отлагане за следващо заседание. Това е Вашето предложение. Режим на гласуване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Същината на въпроса е малко по-различна от дебата, който се води в залата, а именно какъв да бъде прагът, над който да продава Агенцията за приватизация и под който да продават областните управители. Тези 500 хил. лв., които са предложени до момента, те са на база данъчна оценка, а данъчните оценки са доста по-ниски от пазарните, което означава, че този праг трябва да бъде намален.Той може да бъде намален единствено на базата на експертен анализ. Затова поискахме, госпожо Манолова, от Агенцията за приватизация да събере информация от всички областни управители, тя да бъде предоставена на всеки един член на комисията и на базата на този анализ да вземем решение за по-нисък праг, защото Агенцията за приватизация, според мен, надявам се и според повечето колеги от комисията, ще гарантира повече принципност и честност. Защо? Първо, има представители на различни политически сили в Надзорния съвет, които могат да следят процеса, и второ – ще има една унифицирана практика на продажби. Ще има една практика, а не много малки практики. Ще има една практика. В момента има 52 органа, които могат да продават и да стопанисват държавна собственост, което не е добрият вариант, така че категоричната позиция, която имам аз и колегите от Синята коалиция, е този праг да бъде максимално нисък, така че голямата част, огромната част от имотите да бъдат продавани от Агенцията за приватизация. Едно нещо не разбирам във Вашия патос като имахте цялата власт, вие от Тройната коалиция, защо не го направихте, а по Ваше време продаваха областните управители? Ей това само не го разбирам. Като смятате, че това е корупция, а то има наистина много корупционни практики, защо не го направихте? А иначе, колкото до оценката за въздействието, на това заседание на комисията, освен Агенцията за приватизация бях поканил нарочен представител на Сметната палата и му зададох въпроса доколко така не се отваря врата за корупционни практики. Предвид очакваните промени в Сметната палата не получихме категоричен отговор, но поне за колегите от комисията стана ясно, че трябва да бъдат взети мерки. И понеже Вие говорите за оценка на въздействието, сега ще имаме анализ, на базата на който можем отговорно да понижим този праг, и аргументирано, и всеки един член на комисията да вземе отношение, така че да направим един работещ закон. Едно искам да Ви кажа със сигурност – не можем да допускаме и да позволяваме повече който и да било да си играе игрички. Трябва да вървим към една унифицирана практика и да бъдат затворени всякакви корупционни врати. Това е единственото решение оттук нататък. Благодаря

Оказва се, господин Димитров, че с Вас сме на едно мнение, че няма как това, както каза госпожа Фидосова, политическо решение да се вземе без необходимата информация за това - за колко и за какви имоти става дума.

в качеството си на председател на Икономическата комисия сте допуснали този законопроект, да влезе в залата без този анализ и да водим този спор без всякаква конкретика. Защото, според някои, наистина Агенцията за приватизация реално ще остане без работа и ще се превърне, както казах, в едно ненужно От друга страна, ще бъдат удовлетворени и местните лобита, защото това е истинският проблем. (Реплики.) И ако мога да перифразирам госпожа председателя на Народното събрание в един предхождащ дебат: тук е уместно и удачно да се каже: „По продажбите ще ги познаете”.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

С кое съм съгласен – вярно е, че 500 хил. лв. като данъчна оценка е един твърде висок праг, тъй като реалната пазарна цена е доста по-висока от тази сума. С това съм напълно съгласен и смятам, че можем да отидем към една по-ниска сума, примерно 200-250 хил. лв. Това може да се направи след един анализ, за който аз съм съгласен, че трябва да присъства, за да се види за какви реални суми става въпрос, за какви реални имоти. Не съм съгласен с втората част, че трябва да се отива към една минимална сума, тъй като това до голяма степен обезсмисля тази поправка, тоест трябва да се търси някакъв компромисен вариант, до колкото дума „компромис” може да присъства в един закон. Трябва да се търси баланс между тази сума, която е заложена сега, и една друга сума, затова аз ще направя едно предложение – за второ четене тази сума да бъде, примерно, 250 хил. лв. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Не считате ли, че предложеният размер от 500 хил. лв. не е случаен? За нас, поне в Икономическата комисия, стана ясно, че почти няма имоти – частна държавна собственост, с над 500 хил. данъчна оценка. Говори се за един-два. Това на практика означава, че с това предложение, тези имоти - частна държавна собственост, ще се продават от областните управители. И вторият ми въпрос към Вас е: ние с Вас предложихме Агенцията за приватизация да събере информация от областните управители за това какви имоти - частна държавна собственост, има и предстоят да бъдат продадени. Само че моят въпрос е: защо областните управители не изпълняват Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет приет преди няколко месеца? В същия закон е записано, че областните управители трябва в тримесечен срок да представят цялата информация на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – срок, който изтече на 5 юни Защо се предлага тази промяна без да имаме тази информация? По този начин считате ли, че ние днес ще вземем правилното решение, без да имаме конкретна информация за всички имоти, за да може Народното събрание да вземе съответно и правилното решение. Благодаря, господин Стоилов. Госпожо Манолова и госпожо Янева, когато бяхте на власт, искахте да продават областните управители, когато минахте в опозиция, дойдохте на нашата позиция, така че вие сте на нашата позиция от няколко месеца насам.

Обсъжданията, които се правят в Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм са наистина много експертни. Ние каним гражданското общество, събираме много информация. Това, което се прави като практика, според мен е много добро и е бъдещето оттук-нататък. Винаги каним засегнатите страни да предложат своето мнение и своята позиция. Между първо и второ четене ще имаме обективен анализ, на базата на който да можем да намалим прага. Ще има, разбира се, дебат.

За да бъде всичко това устойчиво, колеги, е важно, госпожо Манолова, не само когато сте в опозиция, а когато сте на власт да мислите по този начин, иначе изпадате в много тежка демагогия. Същото е и при госпожа Янева. Важно е да има траен подход - да въведем една практика и никой да не си позволява да я пипа след това. Да бъдем на едно и също мнение и на власт, и в опозиция, и във всяко едно положение. Това липсва най-много на българската демокрация. Вие, когато сте в опозиция, имате едни идеи, а когато сте на власт – съвсем различни, което означава, че няма как да сме на една позиция, и никога не сме били именно по тази причина. А иначе, госпожо Манолова, колкото до оценката на въздействието и Вашата лична подкрепа в миналия парламент

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Обвиненията в лобизъм станаха много модерни тук, в тази зала. Тяхната единствена цел в много голям процент от случаите е да се петни името на народните представители от управляващото мнозинство. Аз в никакъв случай не приемам обвиненията по този закон, защото защото той не променя действащото законодателство. И в момента Законът за държавната собственост казва, че имоти с данъчна оценка до 500 хил. лв. се продават от областните управители. Това е действащо законодателство, това е в Закона за държавната собственост ДОБРЕВ: Тези 500 хил. лв. са и базата, на която ние сме направили нашето предложение, което, разбира се, може да бъде анализирано и този праг да бъде намален. Мотивите да бъде внесено това предложение са, че има редица имоти с много ниска данъчна стойност, които не е ефективно и адекватно да бъдат продавани от Агенцията за приватизация. Аз направих справка и ще Ви дам няколко примера:

Разбирате, че ако ние вменим задължението на Агенцията за приватизация да продава всички тези имоти, а може би такива имоти с ниска данъчна стойност са стотици, ако не хиляди, тази агенция ще се задръсти с малки имоти и няма да може да гледа основната си работа. Да не говорим, че много по-прозрачно би било точно тези малки имоти в селата да бъдат продавани от областните управители, тъй те ще могат да разгласяват по-добре и по един по-прозрачен начин да продадат дадените имоти. Никой от с. Житен няма да дойде в Агенцията за приватизация да купи нива за 2 хил. нито ще дойде да купи тръжна документация, нито ще внесе гаранция в Агенцията за приватизация, нито ще участва в търг, но ако този имот се продава от областния управител, този човек, първо - ще разбере, че този имот се продава, и второ – ще има много по-лесен и удобен начин да кандидатства и да участва. Връщайки тези малки имоти на областните управители, ние всъщност ще увеличим възможността на хората да участват в търг за продажба.

Искам да припомня на господин Димитров, че при продажбата на предприятия приходите влизат в Сребърния фонд, а продажбата от имоти никога не е влизала в Сребърния фонд. Благодаря

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, днес в дискусията има един голям липсващ и това е министърът на икономиката, Става константна практика правителството да внася закон, който е израз на определена политика, и след това да се проявява група по интереси народни представители, които да променят тази политика. четири месеца правителството публично обяви виждане по темата „Приватизация и продажба на държавно имущество”, която се състоеше в следното: закрива се Агенцията за следприватизационен контрол, сливат се функциите й с Агенцията за приватизация, централизират се продажбите по няколко причини - както за по-добър контрол, така и за използване пълния капацитет на това, което е получено от свиването на двата органа. Искам да обърна внимание на още един въпрос. При обикновените продажби по Закона за държавната собственост няма следприватизационен контрол. Постепенното изместване на следприватизационния контрол, неговото орязване е също част от този закон. Моля, господин председател, да ползвам удълженото време! ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Оказа се, че това не е изпълнено. Сега забележете какво прави групата народни представители – вместо да отстоява правителствената политика да се реализира законът, казва: „Опа, дай на обратно!”, защото не се изпълнява законът. Беглият преглед на ситуацията в момента показа, че не всички областни управители са започнали да подават тези имоти. Три месеца изтекоха и това беше ангажимент на закона в сила от 5 март. Неслучайно колегата Янева спомена 5 юни, когато е изтичането на тримесечния срок. Някои от тях се юрнаха след срока, след като коментирахме въпроса в И още един въпрос, произтичащ от този закон – влизането в сила на определени текстове. С тях се легализират извършени противозаконни към момента действия. Възниква въпросът: кой има полза? Тези, които са знаели, тези, които са продължили процедурите пред областните управители, и сега с Преходните и заключителни разпоредби ще ги вкараме в законов режим, господин Добрев. А тези, които не са знаели? Тези, които са очаквали да участват в приватизацията по закона, действащ досега?! Докога ще пригаждаме незаконната фактическа ситуация към желаното от политиците?! Това не е стабилност на правната среда – ето това се прави с този закон. Друг принципен въпрос. Господин Димитров, въпросът не е само за сумата и за размера. Въпросът е и за предназначението. Агенцията за приватизацията е орган, а не обикновена бакалия – да продава. Така че, критерият би трябвало да бъде и предназначението на имотите. Не простата данъчна оценка е основният критерий, по който трябва да се разпределят нещата – „областен управител-Агенция за приватизация”. И още един въпрос, който някак си убягва от дискусията. Защо трябва да концентрираме и правомощията по управлението, по стопанисването и действията по разпореждането в един орган – областният управител и изпълнителната власт, респективно Министерският съвет, който е чисто политически орган. Съвременната ни история показва, че няма как да не се „замърсява”. Затова колегите са абсолютно прави – за корупцията, за лобизма, за политическото влияние при тези сделки. Защо? Историята ни показва по-скоро обратното. Има примери от всяко едно от предходните управления. Не изключвам никое. ГЕРБ дойде с идеята, че ще направи някаква промяна в тази сфера. Какво се оказва, господин Добрев? Че връщате всичкото там, където е било.

сливане на двата органа, приватизация – всичко в агенцията. Знаете ли, уважаеми дами и господа, че в агенцията за шест месеца има само една сделка, от която приходите са по-малко от разходите по нея? Има около 120 души със съответни експерти, юридически експертизи, всичко. Ходили ли сте в областните управи да видите, че те нямат този капацитет? Те трябва да наемат включително и външни експерти. И в същото време държавата казва: „Този специализиран орган ще бездейства, а ние политически ще наредим картите по отношение на последните останали имоти”. И още един възлов въпрос. Не бива да се концентрират правомощията по вземането на решения в органа, който взема решението за преобразуване, за изваждане. Не бива. Трябва друг орган да взима решението за приватизация. Иначе клиентелата ще се завърти там, един ще преобразува в частна полза, един ще вземе решението за продажба, същият орган ще възложи и ще организира процедурите. Това Уважаеми господин председател, моля да прекратим дебатите, да отложим гласуването и да чуем една позиция на министър Трайков, която да бъде позицията на правителството.

Можете да я прочетете при промените в Закона за приватизацията и неговата промяна. Има ли промяна в тази политика, продиктувана от

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Миков, ще направя реплика само по отношение на последната част от изказването Ви

и следприватизационен контрол, който в момента обсъждаме. Защото, колеги, в § 3 ясно е разписано, че тази процедура става след решение на Министерския съвет. С решение на Министерския съвет се определят и методът, и условията за приватизация на имота. Моля Ви, когато излизате да дебатираме законопроекти, да бъдете конкретни и да гледате текстовете в ЗИД-овете, а не да се прави изказване по принцип по една тема. Благодаря. Няма. Дуплика – господин Бисеров. Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Фидосова, аз се радвам, че Вие подкрепихте всички други мои аргументи, освен последния, и по него ще взема отношение. Защо не кажете нещо за обратното действие на някои текстове? Питам вносителите: има ли висящи процедури, които в момента са в нарушение на закона и които ние ще легализираме? Нека вносителите да излязат и да кажат: „Да, има процедури, които в момента се движат при „n”-ския „n”-ския областен управител”. Кой има интерес от тези процедури? Защо те не са се движили от Агенцията за приватизация, след като сме имали действащ закон досега? А сега с обратна сила разпростираме новия режим. Който знаел – знаел. Който чакал – чакал. Другите като си платят, другия път пак. Аз не оспорвам, че Министерският съвет също е фактор от тази игра. Но пак повтарям: и Министерският съвет, и областните управители са изпълнителна власт.

И сега аз питам: кое променя политиката на ГЕРБ, след като тя преди 6 7 месеца е анонсирана, а преди 3-4 месеца е прокарана като текстове на закона?!

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, колеги! От кратките, но многобройни реплики на госпожа Фидосова (извинявайте за закачката) и от единственото изказване, направено от представителя на ГЕРБ - вносителят господин Добрев, оставам с усещането, че се опитвате да

от една страна. От друга страна господин Добрев се опитва да внуши, че всичко и сега е така. Сега има праг от 500 хил. лв. и че всъщност сега законът само се намества към една разпоредба, която вече действа,

Едната е по ал. 1, където се извършва продажба от Агенцията за приватизация, а другата възможност е по ал. 2, където се извършва евентуално продажба от органа на изпълнителната власт – областният управител. И в двете алинеи законът казва: „По ред, определен от закона”. Тоест самият закон допуска два възможни реда. В това съотношение приватизацията е специалният ред. Всички юристи знаят, че това е специалният закон. Така че, няма никаква нужда тези два реда да стават еднакви. Ако има нужда, трябва да обясните защо, а не да казвате: „Защото ние сме сбъркали, двете алинеи са еднакви, сега трябва да ги направим съвсем еднакви.” Не е така. Не е така. Това, което Ви каза господин Миков, всъщност е ключето. При приватизацията има последващ контрол, има ангажименти, свързани не просто с плащане на цена. Докато в другия ред няма такива ангажименти. Госпожо Фидосова, репликите не са достатъчни, за да потвърдите тезата си. Колкото до внушението на господин Добрев, че то и сега е така, това също не е вярно. Вярно е, че в чл. 47, ал. 1 е казано, че 500 хил. лв. е границата, когато Министерският съвет поема нещата.

е за следващия чл. 48: „Когато продажбата е извън реда по чл. 44, ал. 1…”, тоест когато продажбата не е приватизация, тогава областният управител прави това и това. Тоест законът в чл. 47, на който вие се позовавате, потвърждава факта, че приватизация е едно, а продажба по Закона за държавната собственост е друго. Сега вие

Мотивът е ясен. Той е, че партийните структури по места имат нужда от достъп до черни пари и до създаване на черни каси. Това е истината. Голямата партия има нужда от големи пари, защото идват местни избори.

Всъщност това, което казах при моето изказване бе, че сумата 500 хил. лв. е определена по такъв начин – не сме си я измислили, а сме видели, че има такъв съществуващ праг в Закона за държавната собственост. По-важното е, че за малки имоти от 1000, 2000 и 5000 лв., ако те бъдат оставени за продажба от страна на областните управители, те ще разгласят тази продажба по-добре, ще се улесни участието на хората и няма хората от селата да трябва да идват в София в Агенцията по приватизация, за да купят държавен имот – нива от 1000 лв. Ще участват повече хора и когато участват повече хора, защото им е по-лесно да участват на място, ще се постигне по-висока цена, от което държавата печели. Това е. Ако искате, между първо и второ четене този праг от 500 хил. лв., ние поехме ангажименти по време на заседанието на комисията, че ще го намалим. Ние ще го дискутираме, ще видим анализа, който Агенцията по приватизация ще ни представи. Ще го направим 100 000, 50 000, 20 000 – колкото се разберем, че е целесъобразно по време на комисията. Отхвърлям всякакви ваши внушения за лобизъм по отношение на този закон. За имоти с ниска данъчна оценка улесняваме участието с цел да участват повече хора, да се постигне по-висока цена. Прагът ще го определим между първо и второ четене. Благодаря.

Господин Добрев, това, че сте си харесали числото 500 хиляди от този текст, изобщо не дава основание никакъв допълнителен мотив на това защо променяте един друг закон. това число този текст е в съвсем друг закон, за други процедури, така че няма как да смесвате двете неща. По въпроса за лобизма аз изобщо не намеквам, че става въпрос за лобизъм – тук си е директна партийна корупция и нищо друго.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз очаквах, че този законопроект ще мине много лесно, без много дебати, така както предполагам, че е минал и през Комисията по икономическата политика и енергетика, защото представете си, че и там нямаше представител на Министерството на икономиката и енергетиката. Всъщност имаше един представител, който който в този ден, в този момент и той не знае каква служба изпълнява в това министерство. Като че ли стана практика в Комисията по икономическата политика и енергетика министърът или заместник-министрите да не носят съответната политическа отговорност и да представят законопроектите и да си ги защитават пред тази комисия. Същото се случва и с този законопроект. Представителят на Министерството на икономиката и енергетиката защитава законопроекта и тук започваме да си задаваме въпроси. Нали Министерският съвет през м. март т.г. представи пред нас законопроект със съответна философия и философията беше следната, че имаме един специализиран орган и това е органът, който ще извърши всички приватизационни сделки, защото – връщам се на думите на господин Мартин Димитров и всички други, дотук е била порочна практиката на тройната коалиция, защото те друго няма какво да кажат. Затова този законопроект през м. март т.г. мина през тази зала с еуфорията, че най-после държавно имущество няма да бъде раздадено, а ще бъде продадено, държавно имущество няма да бъде подарено, а ще бъде приватизирано. Само „Атака” са против приватизацията в тази държава и всички други знаем, че приватизацията е начин за смяна на собствеността. Всеки нормален политик е съгласен с този процес. Тогава всички вие, колеги, бяхте се унесли и ви интересуваше как и по какъв начин да промените и да смените броя и хората от Надзорния съвет и изпълнителния директор на Агенцията по приватизация и следприватизацонен контрол, и не обърнахте внимание на много съществени неща, които променихте тогава с ясно съзнание го казвам, блокирахте процеса на приватизация, това, което е факт. Вие днес не можете да изпълните онези ваши решения и популистки изказвания от тази трибуна, че оттук нататък няма да има практика на подаряване и на разпродажба. Затова, колеги, днес се чудите по какъв начин да намерите аргументи и да представите пред народното представителство, че дейността на Агенцията по приватизация е блокирана и тя не може да изпълни онова, за което е създадена. След като вече аргументите от правна гледна точка, които каза господин Бисеров, отпаднаха за подобряване нормите, за да няма оттам нататък блокиране на дейността на Агенцията по приватизация че оттук нататък нищо съществено няма в този текст, който вие, народните представители предлагате за изменение и допълнение в закона на Министерския съвет, нищо друго не ви остава да си оттеглите законопроекта. Наистина

Това нека да бъдат тези 1000, за 2000, за 3000 лв. Какво означава данъчна оценка над и под 500 000 лв. и какви данъци ще събирате вие от продажбата на тези имоти, когато данъците ще се платят на данъчната оценка, а имотът ще бъде продаден на по-висока цена?!

Затова колегата, който беше направил предложение за изменение, след това направи предложение за изменение и допълнение на собственото си предложение. Ние, всички народни представители тук, попадаме под тази категория какви сме и защо ги правим тези закони. вие днес сте решили да си измените философията за приватизацията, излезте на тази трибуна и кажете: колеги, ние с този популизъм, с който дойдохме на власт и казахме, че приватизацията ще мине през специализирания орган, се отказваме от този популизъм. Стъпваме на реална основа и оттук нататък вече ще се оглеждаме къде стъпваме, какви закони предлагаме, и по какъв начин ще вдигнем авторитета на Народното събрание, и оттам – на изпълнителната власт. Не е добра практика, колеги, народни представители да представят законопроекти, които не са минали през Министерския съвет, нямат санкцията на Министерството на финансите, нямат санкцията на онези министерства, които ги засяга. Защото и в този закон, погледнете последния параграф, с който връщате закона, че ще влезе в сила от м. март 2010 г. Не правете тези неща, не са полезни нито за вас, нито за България! Затова, колеги, Движението за права и свободи няма как да подкрепи този законопроект. Ако си го оттеглите – препоръча Ви го господин Павел Шопов, за мен не е добър танца

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Аталай! Аз ще взема отношение само по частта от Вашето изказване, за това какво е становището на правителството по този въпрос има ли промяна в позициите на ГЕРБ по отношение на визията ни, рамката ни и за това как да се случва приватизацията в България. Ще ви припомня, колеги, че вчера в в пленарното заседание ние приехме на първо четене Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Ако си направите труда да отворите този законопроект, който е на Министерския съвет, ще видите, че той абсолютно кореспондира с този, който в момента ние коментираме. Текстовете са идентични и по отношение на чл. 44 – това е § 27 от вчерашния законопроект, и по отношение на това, което до този момент ставаше въпрос – като правомощия на Агенцията за приватизация. Несъстоятелно е да излизате тук и да казвате, че няма позиция на Министерския съвет, че няма позиция на Министерството на икономиката,

Господин Аталай, както и другите, и Вие не сте прав по отношение на това, че едва ли не може да се прави някаква логика за стойността на имотите по тяхната данъчна оценка, и че се продавали имотите на по-висока оценка от данъчната. Това е вярно, когато се касае за имоти между физически лица или стопански субекти като фирми по Търговския закон. Но, когато става приватизация, ако имотите се продаваха и се приватизираха предприятията, дори данъчната оценка, щяха да влязат огромни суми в държавния бюджет. Въпросът е, че в пъти, десетки пъти понякога се продават имоти на държавата на по-ниска от данъчната оценка. Така че, както и Вие не сте прав за този критерий в разсъжденията си относно данъчната оценка, така и другите изказали се до този момент. Но, Вие не сте прав и за нещо друго, че единствено „Атака” в тази държава, казахте, била против приватизацията. Това не е така. „Атака” е за приватизация, но за честната приватизация, от която има икономически и стопански актив. Приватизация, която създава работни места, която вкарва в държавния бюджет пари за по-доброто използване на имотите, а не такава приватизация, каквато гледахме през всичките тези 20 години, която е печална и която доведе до предприятия по цяла България, оглозгани като от термити. Оттук нататък лошото е, че с този закон за мен се отваря още един кръг на порочна приватизация, на приватизация с корупция – на лоша приватизация. Още нещо, както се бяха централизирали нещата, нещата бяха вкарани в ред, това стана последните няколко месеца. И това е едно от достойнствата на това правителство, един от успехите в това отношение. Оттук нататък ще Ви кажа: много хора чакат този дебат, надяват се той да завърши положително за този закон, да бъде гласуван този закон. В момента са много тези, които отново се оглеждат и ослушват като кебапчийски котараци в цяла България да им падне още нещо.

господин председател, уважаеми колеги! Искам да взема отношение, защото през цялото време слушаме тука, че този закон ще отвори врата за далавери и така нататък. Аз съм убеден и всички вие знаете, че когато има желание да се правят далавери – нито закон, нищо не може да спре това. В крайна сметка, според мен, този закон е една правилна стъпка, защото той е един вид децентрализация – облекчава и по-оперативно създава възможности за действия с държавната собственост. И тук искам да кажа, тука чух, особено обвиненията от ДПС, че това е лобизъм и че ние искаме по този начин да влезем в далаверата. Въпреки че нямаше такъв закон предишният областен управител на Смолян направи една заменка – замени 2 декара застроена площ в идеалния център на града за 4 гарсониери в края на града. Тоест не 500 хиляди, навярно 50 милиона е стойността на това, което той замени, въпреки че този закон го нямаше. В крайна сметка, когато човек иска да прави далавера, нищо не може да го спре.

Ако наистина има нечистоплътно поведение на дадена политическа партия, то се наказва на изборите. Благодаря.

Благодаря Ви, господин председател. Господин Мелемов, нали не изпитвате голямото желание и вашият областен управител да извърши това, което е извършил предишният областен управител? С този закон, това ли искате да узаконите? А колкото до това дали правителството има ясна философия, то е факт. Визията, философията и популизмът на закон приет м. март, вие днес променяте точно на противоположна посока от философията на това, което приехте. Вие тогава приехте, че Агенцията за следприватизационен контрол ще бъде основният орган, през който ще минат всички продажби и приватизации. Отварям една скоба, тогава, още на първото заседание на Комисията по икономическа политика, и туризъм, вие казахте, че има 820 млн. лв. или евро, които предишното правителство не е събрало от приватизация, а вие до края на годината ще ги съберете. Къде са 820-те милиона, които ги събрахте? За това, колеги, след една година ваше управление вече е време да се осъзнаете. Време е да махнете популизма и да погледнете реалностите в Българя такива, каквито са! Благодаря. И аз благодаря. Други изказвания? Заповядайте, господин Стоев. Искам да припомня на господин Аталай каква беше философията да се съберат Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Няма. Други изказвания? Ако няма други изказвания, закривам дебата по така внесения законопроект. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 054-01-51, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 3 юни 2010 г. Гласували

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за размяна на т. 7 и 8 от нашата програма. Сега да разгледаме на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, след което да преминем към първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Подлагам на гласуване

Уважаеми колеги, госпожо председател! Доклад по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, внесен от Мартин Димитров и Стоян Мавродиев на 13 май 2010 г., приет на първо гласуване на 27 май 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Предложение от народните представители Янаки Стоилов и Анна Янева. Параграф 1, т. 6 да придобие следната редакция: „Референтен лихвен процент е лихвеният процент, който кредиторът използва като базов при изчисляване на лихвения процент по кредита. Той представлява пазарен индекс или индекс, който се изчислява по методика, определена от БНБ, и се обявява от нея.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да се отхвърли.

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Тази дискусия вече я водим няколко пъти изглежда е трудно да се променят възгледите на преобладаващата част от народните представители по отношение на принципите и правилата за определяне на лихвените проценти. Предложението, което сме направили, е различно от това, което и след изменението на закона се предлага от неговите вносители и от комисията. Какви са накратко проблемите, които поставяме? Проблемът не е главно в прозрачността, както се опитват да ни представят с предлаганите текстове, а в неравнопоставеността на страните по кредита. Друг проблем е възможността всяка банка да определя едностранно по свое решение лихвите по вече отпуснати кредити, което по същество е създаване на неконкурентна среда, защото позволява на всяка банка да фиксира печалбата си чрез произволната промяна на лихвения процент. По този начин фиксирането на печалбата е привилегия, с която се ползват монополните структури. Проблем е, че с тези текстове се създават реални предпоставки банките да въвеждат заблуждаващи практики и нелоялна конкуренция като първоначално, за да привлекат клиенти, те предлагат по-ниски лихвени проценти, а впоследствие произволно, едностранно променят методиката си. Вярно, вече публично, както се предлага. се предлага. Този въпрос дори може да бъде поставен от гледна точка на неговата конституционосъобразност, защото възможността всяка банка да определя едностранно, по свое решение лихвите по вече отпуснати кредити, влиза в противоречие с чл. 19, ал. 2 от Конституцията на България. Където се постановява, че: „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма и защитава потребителя.” Този текст с нищо не защитава потребителя и това се отнася както за произволната промяна на лихвите по потребителските, така и на ипотечните кредити. Той се повдига от все повече граждани. Защото би трябвало определянето на референтния лихвен процент да бъде нещо, което носи представителност, което създава общи условия. Отделно от това банките могат да добавят различни други показатели, както личи и от сегашните методики, било то наричано надбавка или по някакъв друг начин. Има случаи, когато дори в течение на изплащане на кредита банките въвеждат и нов показател, което им дава основание да повдигат лихвените проценти. Това не би трябвало да се допуска! Другият въпрос – дали да има някаква зависимост между нивото на лихвите по кредитите и по депозитите, е следваща дискусия. Тя вече е доста по-сложна, защото там регулацията би навлязла в количествени параметри. Днес обаче ние водим дискусията само по въпроса дали референтният лихвен процент е определен относително обективен показател, който се формира на банковия пазар, или това е един банков произвол, който законът допуска, тъй като всяка една банка във всеки един момент може да променя съставните елементи, които формират лихвата. Затова е дискусията и затова аз продължавам да не приемам произволът да бъде наричан някакъв пазар. Не може да има такъв пазар, когато едната страна по договора едностранно и във всеки момент може да променя условията. Това е именно идеята на предложението, което ние сме направили. Това са мотивите, с които ние продължаваме да отхвърляме подхода, който предлагат вносителите и за който продължавам да не разбирам защо повечето от народните представители, включително от Икономическата комисия, казват, че всичко това е в реда на нещата и няма как другояче да бъде. Затова предлагам още веднъж да обърнете внимание на този въпрос, тъй като каквото и да приемете днес тази дискусия няма да приключи. Това е дискусия за самото разбиране за отношенията по един договор и дискусия за това как трябва да се формират и регулират отношенията във финансовия сектор и специално в банковия пазар. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал да направя следната реплика към господин Стоилов, тъй като имам чувството, че той за пореден път се опитва само и само да говори нещо, което е в защита на потребителите, но не дава абсолютно нищо - нито едно предложение, което да е наистина работещо. Вашето предложение, господин Стоилов, е лихвите по потребителските кредити да се променят на базата на някакъв пазарен индекс, който се изчислява по методика, определена от БНБ и се обявява от нея. В Икономическата комисия, колеги, поканихме представители на БНБ – подуправители, които ясно и категорично казаха: „Да, такъв индекс няма, не може да бъде определен в условията на пазарна икономика”. Не е някакъв монопол, господин Стоилов, защото Комисията за защита на конкуренцията ясно се произнесе, че няма картелиране и няма монопол, и не може да има, тъй като участници в този пазар са над 200 стопански субекта – около 30 банки и 160 -170 небанкови финансови институции. Тоест вие искате нещо да се определи, обаче такова нещо няма и не може да бъде определено. в следващите предложения, които сме разглеждали в Икономическата комисия, ние поставяме едно условие - методиката, определена при изчисляване на рефернтния лихвен процент, да не може едностранно да бъде променяна. Считам, че това е работещото решение. То е правилното решение за защита реално на потребителя. А всичко друго е един, извинявайте, популизъм, който се вижда от Вашите изказвания. Благодаря. втора реплика? Няма. Дуплика Господин Червенкондев, дори да наричате тази дискусия или моята позиция популизъм, тя отразява една актуална дискусия, която в момента се води в целия свят в която хората, които гледат по-критично на състоянието на съвременната финансова система и на необходимостта за нейната промяна, й обръщат голямо внимание. Така, че не ме смущава Вашият консерватизъм, с който критикувате позицията, която отстоявам. Но искам да Ви обърна внимание, че не е вярно твърдението, че няма как да се установи стойността на референтния лихвен процент, защото това може да бъде направено по различни начини. Например да бъде изчисляван и публикуван от БНБ като среден лихвен процент по новопривлечените в страната депозити. Тоест винаги могат да се определят някакви осреднени стойности, да се съберат